Vladimir (HDZ)** prelazimo na sljedeću točku 2. Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, s Konačnim Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u ministarstvu uprave Pavle Matičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Matičić, Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje određena pitanja iz njegova djelokruga osim onih koja se odnose na razradu ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. 7. listopada 2011. Godine prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbom uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora čime prestaje ovlast Vlade da u zakonodavnoj delegaciji svojim uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora sukladno Ustavu i navedenom zakonu. Stoga se predlaže donošenje novog Zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Ovu ovlast Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 1. Predloženog Zakona imala bi u razdoblju kada Hrvatski sabor prema Ustavu ne zasjeda a to je od 15. Prosinca 2011. Do 15. Siječnja 2012. I od 15. Srpnja 2012. Do 15. Rujna 2012. Godine. Također ovu ovlast prema članku 2. Predloženog Zakona Vlada bi imala i u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskog sabora pa sve do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskog sabora. Kako sada stvari stoje ovu ovlast Vlada bi imala od dana raspuštanja Hrvatskog sabora a zatim u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Nadalje, kako se vidi iz ovog Prijedloga zakona navedenu ovlast vlada je vrlo rijetko koristila tako da je donijela samo jednu uredbu temeljem ovog zakona. Hvala lijepa. ustav, poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite.

Pa ovo je rekao bih skoro uobičajena tradicionalni način kako reagira Hrvatski sabor u skladu sa Ustavom i tu nema nekih novota. tu nema nekih novota. Dakle, Hrvatski sabor u skladu sa člankom 88. Važećeg ustava zaista može delegirati na Vladu RH da uredbama uređuje materiju iz djelokruga i nadležnosti Hrvatskog sabora. To nije sporno. Već dugi niz godina nije sporan ni ovaj prijedlog. Ali imam nekoliko ograničenja koje Vlada se pozvala i to je isto uredu. Dakle, ne može Vlada uredbama mijenjati ljudska prava i temeljne slobode, poziciju nacionalnih prava ili poziciju manjina, izborni sustav ne može mijenjati, ustrojstvo i djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave uz ograničenje da uredba još može trajati, ovo je sada važno, da uredba može trajati samo dok traje ovaj zakon. Dakle, ako je uredba donesena u 8. mjesecu, a 7.10. ističe rok ovog zakona koji je sada na snazi i uredba prestaje 7.10. i tu stvaramo sada probleme. Dakle, imamo sada jednu uredbu o cijeni plina odnosno o ovlaštenju Vlade da ona uređuje cijenu plina nekim subjektima. I to Vlada čini na način da mijenja zakon, a hijerarhija propisa se protivi tome da Vlada mijenja zakon i Ustav kaže da može urediti drugačije, a ne da mijenja zakon. Dakle, Vlada može da u roku od godinu dana drugačije urediti materiju koju smo joj dali po zakonskom ovlaštenju, a ne da mijenja zakon. Imamo potpunu pravnu nesigurnost, Vlada će promijeniti zakon i tu piše mijenja se odredba tog i toga člana zakona i ona izgleda potpuno logično, ali bi ona trebala trajati trajno dok traje i zakon. Ali bi bilo logično da uz ovu uredbu je došao i prijedlog za izmjenu zakona. Da, da, zato nije trebalo mijenjati zakon uredbom, nego je trebalo uredbom reći Vlada odlučuje da će plin tim i tim biti u njenoj nadležnosti i predložiti odmah zakon koji će vrijediti trajno i imati Vladi trajno ovlaštenje. "De lege ferenda", to znaju što to znači, prema tome tako je trebalo riješiti, a ne da Vlada u samo ne znam ni ja ili neću reći ništa, tradicionalno bez obzira koja je, uleti i kaže, ja mijenjam zakon ja mijenjam zakon i na taj način remeti hijerarhiju propisa, ali remeti i to da Sabor može donositi odluke koje mijenjaju zakon, dakle izmjena zakona je u nadležnosti Sabora. Još kada sam izašao vani mislim da je vrlo važno, ponovno spominjem hijerarhiju propisa. Vrlo je važno da se toga držimo. Zašto? Mi u zadnje vrijeme doduše u predizbornom okruženju i predizbornom raspoloženju da tako kažem, čujemo od čelnika pojedinih demokratskih institucija da će oni nešto učiniti ili će nekome naložiti. To je derogacija pravne države, pa bio to predsjednik Vlade ili saborski zastupnik. Mi i po našem Ustavu i po našem da tako kažem ustavnoj obvezi moramo razvijati pravnu državu i demokratski sustav, a pravna država podrazumijeva da demokratska tijela djeluju po vlastitoj inerciji, po nalogu zakona, dakle pravne države, a ne po nalogu višeg tijela, nižeg tijela pa makar to bila i predsjednica Vlade. Po načelu vladavine prava, pravna država djeluje. Zbog toga je vrlo važno kod ovih ovlaštenja da se držimo hijerarhije propisa, da se ne petljamo jedni među druge, jer to podrazumijeva demokratsku odgovornost svakog tijela da djeluje u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonom, a ne po naredbi ili po zahtjevu nekog višeg tijela ili neke više instance. Dakle, naravno podupiremo donošenje ovog zakona, prihvaćamo i izvješće o vladinoj uredbi o cijeni plina, ali važno je napomenuti da demokracija jeste samo cjelina, a ne kada djeluje jedan pa makar to bio i Sabor po nahođenju nego po vladavini prava. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a naravno podupire ovaj prijedlog zakona. Imali smo već prilike čuti dakle uobičajena praksa donošenja ovoga zakona, kako bi Sabor dao Vladi zakonodavno predstavničko tijelo izvršnoj vlasti da donosi uredbe sa zakonskom snagom i da pojedina specifična pitanja se na podlozi Ustava i ustavne odredbe može uređivati u onim vremenskim intervalima intervalima ili onda kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Dakle, ustavna osnova ili podloga za donošenje ovog zakona je upravo citirani članak 88. hrvatskog Ustava koji doslovce kaže da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelovanja. Dakle, uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegovog djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalnih prava, izborni sustav, ustrojstvo i djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Isto tako vrlo je bitno napomenuti, a to isto tako odredba Ustava dakle stavka 2. i 3. dakle uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag i da uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drugačije. I evo ga, svake godine se otvaraju gotovo identična pitanja "sporna" pitanje, da li upravo Vlada RH temeljem zakonodavne delegacije može intervenirati, kada, u kojim situacijama, u kojoj mjeri ona to čini i da li je to sve skupa u skladu ili usklađeno sa odredbama Ustava i zakona. Nedvojbeno iz dosadašnje prakse, pa ne samo iz sadržaja nego iz broja i karaktera uredaba da apsolutno nema nikakvih ustavnih odstupanja odnosno da su te uredbe koje Vlada donosi u ovim vremenskim periodima usklađene ili da su utemeljene i na odredbama Ustava, članka 88. dakle koji regulira ustavnopravni institut zakonodavne delegacije ali i na zakonu kojeg donosimo evo u praksi Parlamenta svake godine kako bismo omogućili usudio bih se kazati nesmetani rad Vlade u onim situacijama kada Hrvatski sabor ne zasjeda, a kada je potrebno intervenirati taksativno navedene oblasti kada Vlada može i treba intervenirati kao što je to bilo i sa ovom uredbom, a čuli smo maloprije izlaganja uvaženog zastupnika gospodina Leke da se to dogodilo samo jedanput i kada se određivala se određivala granica cijeni plina. Isto tako treba napomenuti da je u saborsku proceduru ušao upravo i zakon, bez obzira na tu uredbu, dakle izmjene i dopune tog zakona koji će regulirati i zakonski tu materiju na onaj način kako je to Vlada intervenirala svojom uredbom za ono vrijeme kada Sabor nije zasjedao. Dakle, mislim da ćemo se svi skupa složiti da nema nikakvih niti ustavnih niti zakonskih zapreka da evo donesemo i ovaj zakon, dakle jedan sasvim sigurno specifičan zakon. Radi se o ustavnopravnom institutu zakonodavne delegacije čime ćemo omogućiti da po procjeni ako je to potrebno Vlada ovim specifičnim oblastima, dakle ne može u svim ali Ustavom je određeno u kojim i kada može intervenirati pa u krajnjoj liniji da ne dolazi do nekih poremećaja, pogotovo u gospodarstvu i kada Vlada procjeni da je to neophodno, korisno i dobro učiniti. Dakle, u ustavnopravnoj praksi svih modernih europskih zemalja to nije nikakva dakle osobitost ili posebna osobitost našeg Ustava, hrvatskog Ustava ili naših ustavnih odredbi, to se jednostavno uvriježilo i u ustavnopravnoj teoriji i u praksi funkcioniranja Parlamenta, izvršne vlasti odnosno Vlade koja je jedno dobro, korisno i pametno rješenje dakle odnosi parlamenata i vlada funkcioniraju na takav način. Naravno da postoje ustavne ograde i zakonske ograde, taj se institut ne smije zloupotrebljavati, on se uvijek mora koristiti na način kako je to propisano Ustavom. I želio bih na kraju naglasiti da praksa kod nas ide upravo za tim, dakle odnos između Hrvatskog parlamenta i hrvatske Vlade da nije nije došlo do poremećaja odnosa Parlamenta, izvršne vlasti dakle Vlade,da se u svakoj situaciji poštivao i Ustav i zakon i to je bilo u proteklom vremenskom periodu, dakle možemo analizirati uredbu koja je donesena temeljem ovog zakona. da se ne ponavljam, imamo i u saborskoj proceduri prijedlog izmjena i dopuna upravo tog zakona koji je izmijenjen u dijelu spomenute uredbe, a nije zgorega ili potrebno je napomenuti da ako u cijeloj godini, u cijelom tom promatranom i analiziranom razdoblju imamo samo jednu takvu uredbu da je ovo institut, dakle prijedlog zakona koji apsolutno treba prihvatiti, poduprijeti i jedan institut koji se na pravi način uvriježio u našoj ustavnopravnoj praksi i da je Vlada uvijek posezala za ovim instrumentom kada je ocijenila da je to potrebno, ali uvijek i to, na na kraju ponavljam, naglašavam, uvijek u skladu sa Ustavom i zakonom. Zaključno, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire ovaj prijedlog zakona. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HNS-HSU podržat će ovaj prijedlog zakona. Ustavna osnova potpuno je jasna i tu nema ništa spornog. Ja bih samo želio podsjetiti da je klub HNS-HSU i prošle godine pozdravio Vladinu, ja bih to nazvao suzdržanost od donošenja uredbi, posebno većeg broja uredbi jer se u biti radi o jednoj izvanrednoj mjeri, jednoj mogućnosti koju treba samo izuzetno rijetko koristiti. I moramo evo izraziti zadovoljstvo da i ove godine možemo konstatirati da je Vlada to učinila samo jednom prilikom, da imamo samo jednu uredbu vezano uz sprečavanje povećanje cijene plina od strane distributera. I ono što je već rečeno i što bi mi željeli podvući je da Vlada nakon što donese uredbu treba nastojati to što prije pretočiti u trajno zakonsko rješenje. Mi imamo evo i prijedlog takvog zakona na stolu, pitanje je samo kada ćemo ga raspraviti i kada ćemo o njemu glasovati. Ono što bih međutim željeli reći, a što nije spomenuto u prethodne dvije rasprave je nešto na čemu već niz godina inzistiramo, a nikako da se u biti to tako i učini, a to je redoslijed s kojim u biti raspravljamo pojedine točke. Kolegice i kolege, zar ne bi bilo puno logičnije da smo imali najprije izvješće za proteklo razdoblje, da je to izvješće dobilo zeleno svjetlo i da smo onda produžili da radi na isti način jer smo bili zadovoljni dosadašnjim postupkom i radom. Ovako ćemo imati pod 25. točkom dnevnog reda izvješće, novi zakonski prijedlog, prema tome čini mi se da smo malo pobrkali redoslijed s kojim smo mogli ići i trebali ići da bi jasno sve bilo pojedinim zastupnicima i građanima koji nas prate puno jasnije nego što će na ovaj način to biti. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Čini mi se da kao i prošle godine kada smo o istoj ovoj temi raspravljali, dakle o o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora s konačnim prijedlogom zakona i čini mi se da je rasprava bila da ne kažem identična kao ova. I tada je upravo gospodin Leko govorio o tome da bi to trebalo zapravo trajno riješiti jednim zakonom jer je sasvim jasno da Hrvatski sabor pa Poslovniku ne radi od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja. Dakle to je tri mjeseca, to je tri mjeseca ili 90 dana najmanje. Nadalje, između sjednica Hrvatskoga sabora u danima računato u danima računato i onda kada bismo zbrojili, a naša statistika o tome može dati precizne podatke koliko je to Hrvatski sabor zasjedao i koliko je bilo dana između sjednica i ovo što je Poslovnikom Hrvatskoga Poslovnikom Hrvatskoga sabora predviđeno, ove stanke ljetna da kažem i zimska ili kako hoćete božićno-novogodišnja u tom slučaju se može reći da je Vlada mogla uredbama uređivati ono što je po Ustavu, jasno ne kažem ja da je išta, dakle rađeno što nije sukladno Ustavu ali gotovo polovicu mandata od četiri godine, tj. dakle dvije godine, vremenski više od dvije godine uredbama uređivati uređivati određena pitanja iz prije svega domene gospodarstva i onog što sve ovdje piše što to može Vlada uređivati. Dakle, tekuću gospodarsku politiku i onda koristi ovlasti u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda a to je kažem više od polovice mandata, sasvim sigurno. E pa sad ako mi svake godine, dakle lani je to bilo 7. Listopada. Dakle i ova uredba, odnosno prijedlog zakonski je bio izglasan do 7. Listopada da važi, da traje, pa sad opet. Opet ćemo na godinu opet morati istu ovu raspravu voditi, potrošiti određeno vrijeme ovoga Visokog doma i imati opet određene ovako prijedloge, rasprave umjesto da se to jedanput trajno, dakle nemam ništa protiv da se trajno, zakonom uredi ova stvar, da Vlada može uredbama uređivati sukladno Ustavu, dakle onu problematiku iz da kažem gospodarstva u vrijeme kada Sabor ne zasjeda. Zar je to tako teško da mi ovdje donesemo takav zakon koji će onda važiti da kažem trajno, nego svake godine idemo na ovakvu raspravu. Jasno da će i ovaj da kažem ovaj jedan tehnički zakon, nešto nešto što se ne može i ne usvojiti pa će i Klub HDSSB-a dignuti za ovaj prijedlog zakona. Ali imamo i prijedlog da se ova materija riješi i jednim trajnim zakonom. Evo hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Ana (HDZ)** Pa kolega Grubišić je netočno rekao da prijedlog ovoga zakona znači da bi Vlada obzirom da sjednice Sabora fizički ne traju po tjedan dana u zasjedanjima itd., pa da bi Vlada onda mogla gotovo pola godine donositi uredbe temeljem ovoga zakona. Dakle, to jednostavno nije točno. Treba pročitati zakon koji kaže da Vlada ima ovlasti donositi uredbe u vrijeme kada prema Ustavu Republike Hrvatske Hrvatski sabor ne zasjeda, a to je od 15. Prosinca do 15. Siječnja i od 15. srpnja do 15. rujna svake godine sukladno hrvatskom Ustavu. Samo u tim razdobljima to kaže ovaj zakon. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženim zakonom za određeni vremenski tijek daju se ovlasti Vladi Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor a koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, i način rada državnih tijela i lokalne samouprave u vremenu kada Hrvatski sabor ne zasjeda i to u razdoblju od 15. prosinca 2011. do 15. siječnja 2012. godine i od 15. srpnja 2012. godine do 15. rujna 2012. godine, te iznimno i u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskog sabora, pa do dana prvog zasjedanja novog izabranoga Hrvatskog sabora. Isto tako, predloženim zakonom, a kako bi se vremenski omogućilo da pitanja uređena uredbama donijetim temeljem važećeg zakona budu uređena zakonima predviđa se produženje roka njihova važenja ali ne dulje od 31. prosinca 2011. godine. Radi navedenog a imajući u vidu da se predloženim zakonom sprječava nastajanje pravne praznine i omogućuje Vladi Republike Hrvatske da i u buduće kada je to nužno donosi uredbe na temelju zakonskih ovlasti podržavam donošenje Zakona o ovlasti Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću naravno podržati ovaj zakon iz razloga što Hrvatski sabor time koristi svoju zakonsku ovlast da najviše na vrijeme od godinu dana ovlasti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Neću ponavljati sve ostalo jer je to već rečeno točno u koje vrijeme. Dakle, isključivo onda kada je ustavna stanka u zasjedanju Hrvatskoga sabora, odnosno u vremenu od raspuštanja Hrvatskog sabora do konstituiranja. Dakle, onda kad Sabor ne zasjeda a kad je pojedina pitanja potrebno riješiti. Ne mogu se složit sa kolegom Grubišićem sa njegovim prijedlogom da bi to trebalo trajno riješiti, jer bi to jednostavno bilo neustavno obzirom da Ustav dopušta Hrvatskom saboru da najviše na vrijeme od godinu dana ovlasti Vladu da donosi, da uredbama uređuje pojedina pitanja. Jednako tako ne bih se složila ni sa kolegom Lekom koji je podržao ovaj Zakon koji se u svemu slaže sa prijenosom, delegacijama ovih ovlasti na Vladu, ali smatra da bi trebalo, uredbama ne bi trebalo intervenirati u zakon jer se onda narušava hijerarhija propisa. Naime, ovaj Zakon, a i Ustav tako kaže da se delegira, da Hrvatski sabor delegira svoju ovlast na Vladu, da uređuje pojedina pitanja uredbama kada Sabor ne Naravno ako uređuje neka pitanja iz gospodarskih odnosa koja nisu riješena nikako, a treba ih riješiti onda će ih riješiti na način da ne derogira zakone i ne intervenira u zakon. Međutim, pitanje je kako može drugačije nego da intervenira u zakon riješiti neko pitanje koje zakonom na neki način uređeno i treba ga urediti urediti drugačije, u tom periodu na koji je Vlada ovlaštena, naravno s time da podnese izvješće Hrvatskom saboru, i da nakon toga ako želi da to pitanje trajno ostane tako riješeno predloži Hrvatskome saboru prijedlog zakona koji će Sabor onda donijeti u formi zakona, da bi osigurala trajno rješavanje toga pitanja na namjeravani način. Stoga mislim da je ovaj zakon u svemu, ovaj prijedlog dobar, da ispunjava upravo onu, da realizira onu ovlast koju je Ustav dao Hrvatskome saboru, i da na neki način ne dolazi do zastoja u uređenju pojedinih pitanja, naravno uz sva ova ustavna ograničenja koja smo čuli, i uz dodatna ograničenja koja se predlažu ovim zakonom, a to je donošenje proračuna i propisivanje novih poreza. Evo iz svih ovih razloga ja ću podržati predloženi zakon. Hvala. Zaključujem raspravu.